Luka (HDZ)** Molim gospođu Nevenku Majdenić, predsjednicu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora. Prvo, razrješuje se člana Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora Šimo Đurđević. I drugo, za člana Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora bira se Berislav Rončević. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Molim, uključimo se. Glasujmo.

jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se Šimo Đurđević. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog. Molim, uključimo se. Glasujmo. Rezultat? Prijedlog odbora prihvaćen je većinom glasova sa 82 glasa za i 1 suzdržan. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 21. studenoga 2008. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. Za člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se Berislav Rončević.

Rezultat? Prijedlog odbora je prihvaćen većinom glasova sa 77 glasova za, 1 suzdržan i 2 protiv. Dame i gospodo zastupnici, s ovim smo zaključili glasovanje. U srijedu 26. nastavljamo sa sjednicom s točkom dnevnog reda Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2007. godini, podnositelj Nacionalno vijeće itd., i onda dalje Godišnje izvješće nacionalne zaklade za znanost. Želim vam ugodan odmor za ovaj vikend.